цени на активи и други икономически и финансови данни, както и на платформи за търговия и регистриране на финансови и други активи на международните пазари; в) производство на български разменни и възпоменателни монети;“

и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка. (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката

чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ: „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“ 3. В чл. 22б: а) в ал. 4 т. 10 се изменя така: „10. може да предявява искове, свързани със или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от сключени спогодби, или споразумение по т. 8 във връзка с ал. 5 – 8, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.” б) в ал. 5 след думата „неустойки” се добавя „и/или вземания за цена”, а след думата „решение” се добавя

Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували 93 народни

следва: „§... (1) Министърът на енергетиката може да предостави безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок до 35 години от влизането в сила на решението по ал. 4 скалнооблицовъчни материали от находища, от които не са предоставени: 1. концесии за добив и не са подадени молби за предоставяне на концесии за добив; 2. разрешения за проучване. (2) Списък на находищата по ал. 1 се публикува ежегодно до 31 декември на интернет страницата на Министерството на енергетиката. (3) Предоставянето на скалнооблицовъчните материали се извършва не по-късно от 31 януари на следващата година след подадено писмено заявление от кмета на съответната община въз основа на решение на Общинския съвет. 1. Общинският съвет определя с решение дали да бъде издадено разрешения за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1, или да бъде предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1; 2. Кметът на общината: а) сключва договорите за предоставяне на концесии за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1; б) издава разрешения за проучване на

представя на министъра на енергетиката отчет за ползването на скалнооблицовъчните материали по ал. 1. (8) Финансовите условия, свързани с предоставянето на концесии за добив и издаването на разрешения за проучване на скалнооблицовъчни материали по ал. 1 по реда на този параграф от общините, са както следва: а) Предоставянето от общините по реда на този параграф на права за проучване или за добив на скалнооблицовъчните материали по ал. 1 чрез разрешение за проучване или чрез концесия за добив се извършва срещу заплащане. б) Кандидатите за разрешение за проучване и кандидатите за концесия за добив заплащат такси при подаване на заявленията. Таксата се събира за покриване на административните разходи по производството за предоставяне на разрешението или концесията, като редът за събиране и размерът на таксата определят с акт на Общинския съвет. Сумите постъпват в бюджета на съответната община, възложила концесията. в) Титулярят на разрешението за проучване заплаща годишна такса за площ. Размерът на таксата се определя в зависимост от срока на разрешението, размера на предоставената площ и групата подземни богатства, за които се предоставя разрешението, като редът, размерът и сроковете за заплащане на таксата се определят с акт на Общинския съвет. Сумите постъпват в бюджета на съответната община, възложила концесията. (4) Министърът на енергетиката в срок до 14 дни от подаване на заявлението по ал. 3 с решение предоставя находището на скалнооблицовъчни материали на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката. (5) Кметът на общината стопанисва предоставените скалнооблицовъчни материали по ал. 1 в съответствие с изискванията, определени в този закон, като разпоредбите, касаещи предоставянето на концесии за добив

ал. 5 и ал. 7; чл. 67, ал. 4; чл. 69, ал. 2 правомощия на Министерския съвет се изпълняват от Общинския съвет; в) в чл. 39, ал. 1, т. 3 съобщението за предстоящо предоставяне на разрешение следва да бъде публикувано на интернет страницата на съответната община,

случаите по чл. 75, ал. 2, ако не се постигне съгласие по ал. 1, заинтересованата страна може да отнесе въпроса за разрешаване пред министъра на енергетиката или пред кмета на общината, който го отнася пред министъра на енергетиката. (6) Общините имат право да ползват безвъзмездно наличната в Министерството на енергетиката информация за находищата на скалнооблицовъчни материали, предоставени на съответната община. (7) За ползването на скалнооблицовъчните материали по ал. 1: Концесионерът дължи концесионно плащане, размерът на което се определя в зависимост от вида, групата и ценността на подземните богатства, както и от специфичните условия за осъществяване на добива и първичната преработка. Принципите и методиката за определяне на концесионното плащане, както и границите на минималния и максималния му размер за различните видове и групи подземни богатства по чл. 2, ал. 1 определят с акт на Министерския съвет. Размерът, условията и редът за концесионното плащане се определят в концесионния договор. Концесионното плащане се дължи независимо от крайния финансов резултат от дейността на концесионера. д) За находища на подземни богатства с доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики или за възстановяване на добива от находища с преустановен добив в района на общини с трайна безработица Министерският съвет може да приеме решение за освобождаване на концесионера от концесионно концесионно плащане за период до 5 години, или за намаляване размера на концесионното плащане до 50 на сто от вече определения за период до 5 години. Решението на Министерския съвет се отразява в концесионния договор или в допълнително споразумение към него. е) Паричните постъпления от концесионни плащания, неустойки, гаранции постъпват като приход по бюджета на съответната община, възложила концесията, която превежда 50 на сто от концесионното плащане по бюджета на Министерството на енергетиката. ж) Част от концесионното плащане в размер на 50 на сто се превежда по бюджетите на общините по местонахождение на площите по чл. 37, ал. ал. 1, т. 1 и 2. Когато концесията е за добив от находище със запаси в обем до 500 000 куб. м, цялото концесионно плащане се превежда по бюджетите на съответните общини. Когато концесионната площ е разположена на територията на повече от една община, разпределението на отчисленията от концесионното възнаграждение за общините се прави съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община. Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии. з) Разпоредбите в Част Втора, Глава Трета се прилагат съответно, доколкото не противоречат на предвидените в настоящата алинея правила. (9) Министърът на енергетиката не разглежда подадени в периода 1 януари – 15 февруари заявления за издаване на разрешения за проучване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1. (10) В срок до 14 дни от постановяване на решението по ал. 4 министърът на енергетиката изпраща служебно подадените документи по ал. 9 по компетентност на кмета на съответната община. (11) Правото на управление и ползване на скалнооблицовъчните материали по ал. 1 се погасява при неупражняването му за срок 5 години.“

Основният мотив за предложената промяна е, че в районите, където се добиват скалнооблицовъчни материали, сериозен процент от местното население е ангажирано с този поминък. Именно тези хора желаят опростена процедура по предоставяне на концесиите, за да работят и осигурят прехрана на своите семейства. С тези промени в законодателството ще дадем възможност на общините и местната власт да участват пряко в процеса по отдаване на концесиите с контролни правомощия. В същото време това ще осигури развитие на местната икономика, създаването на по-добра среда за малък бизнес, справедливо разпределение на ползите от концесията между държавата и общините. Предлагайки тези промени, парламентарната група на Движението за права и свободи застава зад интересите и прехраната на хиляди български граждани. Ние сме последователни в своята политика, а и по този начин всъщност насърчаваме заетостта в необлагодетелстваните райони и в такива, в които демографската криза е много видима. Всички констатираме, че младите и трудоспособните напускат страната, а не виждаме липсата на държавна политика за тяхното задържане. Пречупвайки проблема през тази призма би било напълно логично внесените от нас предложения да бъдат подкрепени от всички народни представители. Това означава осигуряване на поминък в рискови райони на страната, прехрана на хиляди семейства, живи села, развита инфраструктура, по-висок жизнен стандарт, млади семейства, а оттам живи детски градини и училища. Не на последно място да Ви припомним, че преди десетилетия за тази тежка работа са ползвани лишените от свобода граждани. Днес в европейска България обработката на камъни е основен поминък на хиляди български семейства,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, предложението Ви по същество не е лошо, то реферира към Закона за подземните богатства. Там наистина има проблем, който трябва да се реши. Проблемът с подземните богатства, още повече с общоразпространените, скалнооблицовъчните, дори със строителните материали процедурата е изключително тежка, отнема години, множество решения на Министерския съвет, множество институции, които се занимават с темата Не мисля, че най-удачното е да бъдат прехвърлени на общините и да се загуби изцяло контролът върху това полезно богатство, което по принцип е изключителна държавна собственост. Без значение кой го дава, то е изключителна държавна собственост. Трябва да се мисли в тази посока и да се реши проблемът. Не мисля, че може да стане на парче с Преходни и заключителни разпоредби в Закона за концесиите. Трябва да се изготви цялостно предложение за промяна в Закона за подземните богатства. Ако приемете предложението, може да говорим с Министерство на енергетиката да създадат работна група, на която да възложим да ни предложи текстове в тази посока. И ние сме съгласни, че особено общоразпространените и скалнооблицовъчните трябва да вървят по изключително опростен ред, да има за тях така наречената „бърза писта“. А по отношение на приходите,

че за всички тези общоразпространени до 200 хиляди кубика запаси, ако не бъркам, 100% от концесионното възнаграждение се връща в полза на общината. Тоест парите сега ги получава общината. Тя не върши работата, но получава парите от концесионните възнаграждения, които плащат хората със законни концесии. От останалите над 200 хиляди кубика запаси – 50% от концесионното възнаграждение се възстановява обратно на общините. Идеята Ви е добра, там наистина има проблем, този проблем трябва да бъде решен, но според мен трябва да се помисли по-внимателно и да се направи изцяло нова промяна или

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега, по-скоро за уточнение вземам думата под формата на реплика. Прав е колегата Делян Добрев. Той говори за целия ресурс на скалнооблицовъчните материали. Ние изследвахме два конкретни случая, които касаят две находища,

Министерството на енергетиката направи няколко срещи и продължава да прави срещи в тези населени места. Поеха ангажимент от Министерството на енергетиката да търсят гъвкава и адекватна форма, така че да може да се приложи този режим. Ние смятаме, че занаятчиите, които добиват и оформят скалнооблицовъчния материал, би следвало да се обединяват дали ще е под формата на кооперации, дали ще е под други форми, но да се обединят и да получат подкрепа, за да оформят книжата и документите си така, че да могат да участват в каквато и да е процедура каквато и да е процедура по Закона за подземните богатства. Ние не смятаме, че този въпрос е решен. За съжаление, този въпрос остава към момента нерешен, но разчитаме на взаимодействието и на ангажимента, който са поели колегите от администрацията на Министерството на енергетиката. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Трета реплика – господин Чакъров. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Кълков, споделяйки по-голямата част от това, което изказахте – съображенията Ви за това предложение, и подкрепяйки ги, искам да Ви обърна внимание, че не посочихте, че вече има прецедент в това отношение. Справката е: първият мандат на управлението на ГЕРБ. Няма да влизам в подробности, но казусът е с минералните води. Обръщам се към колегата, че в никакъв случай това, че ще имат правомощия и отговорности общините не занижават контрола. Децентрализацията, регионализмът са едни от основните принципи в европейската политика, така че компетенциите, които се възлагат на общините, в никакъв случай не трябва да се подценяват. След като има такъв прецедент, аз считам, че е редно предложението, което се прави от колегата Кълков, да бъде подкрепено. Вие трябваше да посочите именно този факт като сериозен аргумент с оглед намаляване на административната тежест. Това, което и Вие изказахте, колеги от ГЕРБ, аз също имам

връзват двата края в балансите. Тук не става въпрос за някакви свръхпечалби и огромни печалби, както колегата Кълков посочи, в случая става въпрос за едно препитание. В това отношение ще бъде много важен тест за нас настоящото гласуване, с оглед на което аз се обръщам към Вас, да бъде подкрепено това предложение, защото излиза, че в единия случай е имало воля това да стане преди години, а днес можем да помогнем на тези хора да реализират тази процедура в рамките на общината. Колеги, Вие знаете, Вие сте бивш министър, колко пъти тези хора трябва да идват тук, да наемат експерти – това са все разходи, усложняване, утежняване на процедурата. Много е сложна и тромава процедурата. Докато има хора, които искат да се занимават с тази нелека физическа работа, аз апелирам да бъде подкрепено това предложение. Имайте предвид това обстоятелство, колега Кълков, и Вие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров. За дуплика – заповядайте, уважаеми господин Кълков. Уважаеми колеги, имаме гости на балкона от гр. Стара Загора. Моля да ги приветстваме. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина това, което каза д р Чакъров, е така. Със сигурност хората не разбират това, което е по така предложения и досегашен ред за вземане на концесии. Искам да Ви обърна внимание, че на територията на Благоевградска област само в четири общини препитанието е за над 4500 семейства, които се занимават с този вид дейност. Хората очакват от нас да облекчим административната процедура, трудностите, а не физическите им такива, защото няма как да ни разберат. И това, че част от концесиите – по-малките, ще слязат на ниво територия на община, това по никакъв начин не означава, че общината няма да може да контролира този процес. И в момента общината пак контролира този процес. Мисля, че това не е основание да бъде отхвърлен този текст, още повече – още един път повтарям – че това е основният поминък за над 4500 семейства в района

Няма. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

моля за процедура за прегласуване. Колеги не можаха да гласуват. Колеги, с последните изменения в Наказателния кодекс криминализирахме деянието за добив на подземни богатства без надлежно разрешение по съответния ред.

направихме изключение тогава, а сега заради толкова хиляди семейства, които тикаме да ги подгони съответната прокуратура, че заради два камъка ще получат обвинения, не можем да им помогнем?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания

така: „35. изпълнява правомощията на концедент за концесиите за морски плаж, които са с трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, включително организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са възложени, съответно предоставени на концесия;“.“

2. В чл. 7: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане или предоставяне на концесия. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия за морски плаж, не може да бъде повече от 200 м. Срокът на концесията за морски плаж, независимо дали е със или без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, е до 20 години. Когато възлагането, съответно предоставянето на концесия за морски плаж приключи след 31 април на съответната година, концесионният договор влиза в сила на първи януари следващата година.“; б) алинея 2 се изменя така: „(2) концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“, както и да предоставя плажни услуги при условията на концесионния договор. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“; в) създават се нови алинеи 3 и 4: “(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите. (4) Морските плажове или части от тях, за които не е възложена или предоставена концесия, се управляват от министъра на туризма.“; г) алинея 5 се изменя така: „(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите и процедурата за предоставяне на концесия за морския плаж няма да приключи до 31 април на съответната година. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“; д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена или предоставена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“; е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: “Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“; ж) алинея 9 се изменя така: „(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат, съответно предоставят на концесия, или да се отдават под наем.“; з) алинея 10 се изменя така: „(10) Концесия за морски плаж, която е с трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите, както и концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост, се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите. Концесия за морски плаж, която е без трансграничен интерес по смисъла на Закона за концесиите,

Има ли изказвания?

С оглед на отпадането на ал. 3 на чл. 25, която цялата пленарна зала подкрепи във вчерашното заседание, следва да бъдат редактирани и тези текстове, така че да бъдат приведени в съответствие с така гласуваното изменение. Затова предлагам следната редакция

35 се изменя така: „35. изпълнява правомощията на концедент за концесиите за морски плаж, включително организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са възложени на концесия;“.“

7: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия, не може да бъде повече от 200 м. Срокът на концесията за морски плаж е до 20 години.“ алинея 2 се изменя така: „(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“, както и да предоставя плажни услуги при условията на концесионния договор. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“; в) създават се нови алинеи 3 и 4: „(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите. (4) Морските плажове или части от тях, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на туризма.“ г) алинея 5 се изменя така: „(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“; д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“; е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: „Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“; ж) алинея 9 се изменя така: „(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия, или да се отдават под наем.“ з) алинея 10 се изменя така: „(10) Концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти – държавна собственост, може да се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.“; и) алинея 11 се отменя.

б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“; в) алинея 3 се отменя; г) алинея 5 се изменя така: „(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плажове се извършва съгласно Закона за концесиите.“

§ 33 с редакционните промени, които Ви бяха представени от господин Митев. Гласуваме предложените промени в § 33 по Доклада на Комисията.

параграфи 31 и 32 по Доклада на Комисията, както и параграфи 33 33 и 34 от същия Доклад с вече направените и приети от нас редакционни промени, вследствие предложение на Христиан Митев. Гласуваме параграфи 31, 32 и 34.

При концесия за защитена територия – изключителна държавна собственост, 50 на сто от паричните постъпления от концесионни възнаграждения за тази концесия се превеждат от съответното министерство по бюджета на общината по местонахождението на концесионната територия и на принадлежностите към обекта на концесията, определени съгласно Закона за концесиите. (2) Когато концесионната територия територия и/или принадлежност са разположени на територията на повече от една община, сумата по ал. 1 се разпределя пропорционално на разположението на площите на концесионната територия

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моето изказване и респективно предложение касае § 38, който става § 41. Това е текстът за влизане в сила на Закона. Ние сме приели Законът да влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ и в са посочени изключенията. Моето предложение е „тримесечен“ да бъде заменен с „едномесечен“. Обсъждахме след второто четене в Комисията по правни въпроси необходимостта да се съкрати вокацио легис на този Закон, който макар да е сложен, администрацията ще положи усилия да извърши подготвителни действия, така че в рамките на месечния срок да се извършат всички организационни, подготвителни действия, включително и по подзаконовата нормативна уредба. С това обосновавам предложението за замяна на „тримесечен“ с „едномесечен“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Данаил Кирилов, направено от парламентарната трибуна – в § 38 по вносител

Предложението е прието. Подлагам на гласуване параграфи от 35 до 38 включително по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 39 и 40 със съответното им съдържание по Доклада, както и § 41 след редакционната промяна, която вече приехме. Гласуваме параграфи от 35 до 41 включително по Доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение Има ли изказвания?

„з": „з) услуги, свързани с обучение по вид спорт; спортна подготовка; учебно-тренировъчна дейност; участие и реализация в спортни прояви; подготовка, квалификация и преквалификация на специалисти по вид спорт; управление на спортна дейност и спортна инфраструктура; организиране и провеждане на спортни прояви и състезания;."

Няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Весела Лечева за Приложение № 4, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Законопроектът е под № 702-01-13 в Деловодството на Народното събрание, внесен е от Министерския съвет на 22 август 2017 г. и е приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г. С Доклада на Комисията

Моля да гласуваме направеното предложение.

Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерския съвет на 22 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.

водолазна дейност при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.“

1. В ал. 1: а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лица, спрямо които е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в

накрая се добавя „или е издадена заповед за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България“.“ Има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. § 10: „§ 10. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 5 и 6 се изменят така: „(5) За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответното териториално звено на Главна дирекция „Гранична полиция“, гранично полицейско управление, база гранично-полицейски кораби или районно управление на областна дирекция на МВР, в което е предадена или иззета. (6) След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по късно от 24 часа, за утвърждаване от ръководителя на териториално звено на Главна дирекция „Гранична полиция“, гранично полицейско управление, база гранично-полицейски кораби или районно управление на областна дирекция на МВР, в което се съхранява вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата членка, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.“ 2. Алинеи 8-12 се изменят така: „(8) Ако в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, постъпи искане за връщане, вещта се връща на посоченото в искането лице, в 7-дневен срок със заповед на съответния ръководител по ал. 6. 6. (9) Ако в срок до 60 дни от държавата членка, въвела сигнала, не постъпи искане за връщане, вещта се връща на лицето, от което е приета или иззета, в 7-дневен срок със заповед на съответния ръководител по ал. 6. ал. 6. (10) За връщането по ал. 8 и 9 се съставя протокол. (11) Алинеи 8 и 9 не се прилагат, когато: 1. вещта е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на 2. вещта е доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването ѝ може да затрудни наказателно производство, образувано в Република България; 3. притежаването на вещта е забранено от законите на

документи за пребиваване и документи за пътуване, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни, документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни, ако не попадат в категориите по ал. 11, се предават по установения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа, със заповед на съответния ръководител по ал. 6. (14) която не е потърсена в 6-месечен срок от издаването на заповедта по ал. 8 и 9, се смята за изоставена в полза на държавата.“

виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 7 да бъде отхвърлен. Комисията не го подкрепя.

разяснявам.

Не виждам. Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Комисията не Комисията не подкрепя предложението на народния представител Иван Иванов.

„Чл. 106а. (1) При осъществяване на правомощията си, за запознаване с основанията за предприетите действия и разясняване на правата на лице, което не разбира български език или е глухо, или нямо, полицейският орган може да ползва преводач или тълковник. или тълковник. (2) Ползването на преводач, тълковник или друго лице, владеещо съответния език, и определянето на възнаграждение се извършва при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) За осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението в обекти може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Министерството на вътрешните работи въз основа на сключен договор със заинтересованите лица осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органи за пожарна безопасност и защита на населението на: 1. АЕЦ Козлодуй, Мини „Марица-изток“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и Летище София;

Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Гласували

По § 21 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. В чл. 179 се правят следните изменения 1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности по ал. 2 лицата по ал. 1 подават писмено заявление, с посочен Единен идентификационен код (ЕИК), когато са регистрирани по реда на Търговския закон, към което прилагат:“.

държава по ал. 1 в легализиран превод на български език за юридически лица, регистрирани извън територията на Република България;“. 3. В т. 2 думите „и документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването й“ се заличават.

Лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да осъществяват: 1. охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван от МВР обект – сграда, комплекс от сгради или части от тях, съоръжение или част от него или обособен район с определени граници; 2. съдействие при наблюдение на държавната граница; 3. дейности по териториално обслужване на населението.“ 2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 включват: 1. прием на граждани, регистриране на техните сигнали, жалби и предложения, връчване на призовки, съобщения, книжа и други; 2. придобиване на информация от явни източници за подготвяни или вече извършени правонарушения и нейното своевременно докладване; 3. изготвяне на анализи и доклади по проблеми, свързани със сигурността на местно ниво, и предложения за тяхното решаване. (3) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, могат да задържат лице,

Има ли изказвания?

ЦВЕТАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22. По § 20 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23: „§ 23.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Условията и редът за изплащане на допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а техният размер – с негова заповед.“

Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 25: „§ 25. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно парична сума за облекло при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи, и в размер, определян ежегодно с негова заповед.“

„(8) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 или лице, работещо по трудово правоотношение, по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи, и в размери, определени с негова заповед.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 26: „§ 26. В чл. 181, ал. 3 навсякъде след думата „служителите“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 – 3 и ал. 3“.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 27: „§ 27. В чл. 182, ал. 1, изречение второ се изменя така: „Условията и редът за предоставянето на сумите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а размерът им – с негова заповед.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 28: „§ 28. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 имат право на отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, при условията и в размерите, предвидени в Кодекса на труда.“

„по ал. 1 и 2“. 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народния представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 29: „§ 29. § 29: „§ 29. В чл. 200, ал. 1, т. 4 думите „наркотично или друго упойващо вещество“ се заличават.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

2. Създава се ал. 3: „(3) Условията и редът за установяване на злоупотребата с наркотични вещества се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“ Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 32: „§ 32. В чл. 214, ал. 1 се създава т. 4: „4. когато се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество; в този случай отстраняването се извършва от непосредствения или по-горестоящия ръководител и продължава до установяване по реда на наредбата по чл. 203, ал. 3 на наличие или липса на злоупотреба с наркотични вещества.“

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 21, който става 24, и създаване на нови параграфи от

„6. когато служителят не заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, освен когато този срок не е спазен по уважителни причини;“

да не се прекрати по ал. 1, т. 10, а служителят да се преназначи по реда на този закон, при сключване на нов договор за същия обект на основание чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1 или чл. 128, ал. 1 или 2,

Който наруши правилата за достъп до стратегическа зона на стратегически обект или до зона, свързана с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. (2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба 50 лв.”

от 100 до 200 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.“ По § 26 предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 39: „§ 39. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

В § 2, т. 1 след думите „ал. 8“ се добавя „и 9“.“ Предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 40: „§ 40.

подкрепените от Комисията параграфи съответно 24, който става 37; 25, който става 38; 26, който става 39; и създадения нов § 40. Гласували

По § 21 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

5. Железопътни възли – София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе; 6. Летища – София, Варна, Бургас и Пловдив; 7. Административната сграда на комуникациите на София, ул. „Сан Стефано“ № 29; 8. Националния радио-телевизионен център – София, бул. „Цариградско шосе“ 111;

ИРТ - 2000“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – Българска академия на науките; 16. Сгради или части от сгради, ползвани от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 17. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“; 18. Национален исторически музей – София; 19. Национална галерия Квадрат 500 – София, пл. „Св. „Св. Александър Невски“, ул. „19 февруари“ № 1. 20. Временните възпрепятстващи съоръжения по чл. 102, ал. 7.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Благодаря, господин Цветанов. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 27, който става § 41, и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували

до тук с Доклада, утре ще продължим. Благодаря, господин Цветанов. Съобщение за парламентарен контрол на 17 ноември 2017 г., петък: I. Разисквания по питане: Разисквания по питането на народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната. II. Отговори на въпроси и питания: 1. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Боряна Георгиева.

министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Крум Зарков; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Бонев; министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Полина Цанкова-Христова; министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Николай Пенев; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на два въпроса от народните представители Георги Михайлов; и Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Георги Гьоков и Илиян Тимчев; министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - два въпроса от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; и Васил Антонов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; един въпрос от народния представител Георги Стоилов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Уважаеми колеги, приключи времето за днешния пленарен ден. Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)